Točno je da kad je riječ o Zakonu o muzejima, ako mi potpredsjednik odbora, gospodin Zorić ne zamjeri, izjavit ću da prihvaćamo amandman Odbora za zakonodavstvo i amandman Odbora za obrazovanje, znanosti i kulturu. Tako da to više ne spominjemo. I sad kad je riječ o knjižnicama i tu bih isto izjavio da prihvaćamo amandmane Odbora obrazovanje i zakonodavstvo i kulturu, 2. i 3. u cijelosti. U 1. prihvaćamo da se briše preddiplomski. Jedino što nam je sporno, a to je jedan izričaj koji ja mislim da neka se to onda do sutra, do izglasavanja sredi. Naime, prijedlog je jedino u onom članku koji govori o izboru glavnog ravnatelja Nacionalne knjižnice i njegova dva ona zamjenika. Jedino tu je ostalo što je sporno. Izričaj je ovdje knjižničarsko odnosno društveno kulturološkog usmjerenja. Mi smo u razgovorima s ovim ministarstvom koje ima novu nomenklaturu, novog nazivlja, konzultirali se s ljudima i došli smo do spoznaje ako bi tu pisalo društveno-humanističko umjesto društveno-kulturološko društveno-humanističko znanosti naime da u to usmjerenja odnosno visoku stručnu spremu u ovim društveno-humanističkoj znanosti, ako bi tako pisalo da ne bi bilo sporno u natječajima kad se onda javljaju ljudi jer ovakvu nomenklaturu društvenog-kulturološkog usmjerenja ne postoji pa da ne bi … /Govornik se ne razumije./… Ali ja molim zastupnike da se onda do sutra još uvijek uspijemo o tome raspraviti, budući da ništa drugo u amandmanima odbora nije sporno osim ovog izričaja, da se o tom izričaju još porazgovara. Drugo je mislim sve u redu. Kao što rekoh, prihvaćamo Odbor za zakonodavstvo i Odbor za znanost i kulturu, 2. i 3. amandman u cijelosti, u 1. onaj preddiplomski da se briše, to nije sporno. Pa molim

kluba odnosno odbora. Ja prebrzo idem na klubove, a odbori su prije toga. Gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre sa suradnicima. Kolegice i kolege. Drago mi je da smo sad objedinili raspravu. To smo možda trebali napravit u samom početku jer se radi uvijek praktično o istom problemu. Naime, ovdje se usklađuje ovaj zakon sa tri druga zakona, sa Zakonom o ustanovama, sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, kao i sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju. Dakle, 1., 2. i 3. zakonu, uvijek ista priča. Kada se radi o pravnoj stečevini Europske unije, opet uvijek se odnosi na isto, odnosi se na potrebu da se uskladi jasno pravni položaj stranih fizičkih i pravnih osoba sa domaćim. Prema tome, to je to. Međutim kad se radi o muzejima, dozvolite mi da kažem i još nešto o čemu smo raspravljali na odboru, odboru, a to je položaj inspektora zaštite kulturnih dobara. Naime, ovim izmjenama i dopunama pružamo njima pravni temelj za obavljanje inspekcijskog nadzora propisanog Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Kolegica je maloprije u raspravi to već spomenula. Istodobno proširuje se krug osoba sa posebnim ovlastima prekršajno odgovornih u nekim pitanjima zaštite muzejskih zbirki u sastavu muzeja s obzirom da je s obzirom da je to do sada odgovornost bila ograničena samo na ravnatelja muzejske ustanove što se pokazalo apsolutno nedovoljnim i smatramo da je to jedna korektna dopuna ovoga zakona. Evo čuli smo da predlagatelj prihvaća kad se radi o Zakonu o muzejima. Naš amandman na članak 4. kao i na članak 5. Doduše peti je čisto tehničke prirode jer se numeracija članka mora uskladiti zbog izmjene u članku 4. I kolegice i kolege, praktično isto se to odnosi ponavljam još jednom i na izmjene i dopune Zakona o knjižnicama. Tako da nema potrebe da. Ovo ja se potpuno slažem sa vama gospodine ministre kad se radi o znanostima onda postoje društveno-humanističke znanosti. Ono usmjerenje uistinu o kojima smo raspravljali čini mi se da ne možemo pokriti, barem u zakonu ne postoji takva nomenklatura i ja osobno to prihvaćam. A dakako da ćemo sa kolegama koji su bili nazočni sjednici odbora o tome raspraviti do sutra kako bi bilo sutra što manje poteškoća u svezi prihvaćanjem jasno ovih amandmana i ove male izmjene jednog od naših amandmana. Hvala lijepo. **Friščić, Josip Ali u ime klubova? Kolega Šetić, izvolite.

je možda malo izazvalo oko nazivlja. Ipak to rješavamo na europskoj razini i to hrvatski kvalifikacijski okvir rješava u jednom hodu i osam razina u sticanju tih kvalifikacija mi imamo i povjerenstva Vlade i on intenzivno radi. I sutra kada budu se sticale diplome koje će biti …/Govornik se ne taj proces će biti nekako kroz godinu, dvije dovršen. To mi se čini važno reći jer doista to nema veze sa Bolonjskim procesom izravno, ali neizravno ima. Jel' tako? Prema tome, mislim da su ovi zakonski prijedlozi dobro postavljeni i da će se na ovaj način riješiti, a sutra sa ovim usklađivanjem koji se odnosi od osnovne škole pa do najviših obrazovanja imat ćemo jedan usklađeni sustav. I to ću reći, iskoristiti ovom prigodom da osobito će to pomoći kod strukovnog obrazovanja danas, tako da će puno tih nejasnoća koje imamo raščistiti. Mislim da je dobro raspravljati kao što je i gospodin Vujić postavio, ali i to je jedna europska dimenzija. Dakle, ta ekvivalentnost. možda oko društveno-humanističkog područja. Mislim da je to u redu. To će se svaki složiti. Ja sam baš pitao tko je predložio društveno-kulturološko jer to ne postoji takvo područje, iako kolokvijalno postoji. I zato mislim da je dobro da se to usaglasi i da se onda to stavi. Društveno-kulturološko. Znači mi danas imamo područje interdisciplinarno koje gradimo i on je u tijeku i Nacionalno vijeće za znanost radi na interdisciplinarnom području i posebno se danas želi obrazovanje tu ugraditi. Ali ja mislim da je to još u hodu i to ne može se ovog časa na taj način riješiti. Zato predlažem da društveno humanističko bude prihvatljivo i da je to u redu. Evo uz te napomene apsolutno podržavamo donošenje ovih zakona koji su ovdje predloženi. Hvala. lijepo. U ime kluba HNS-a uvaženi kolega Miljenko Dorić. Vrlo kratko. Naime, kolegice i kolege svi smo svjesni toga da imamo prekrasne muzeje sa bogatim zbirkama na koje se uistinu trebamo ponositi. Međutim, na žalost jedan veliki dio i te arhivske građe i muzejskih zbirki nisu ni dan danas popisani. popisani. To je jako važno. Ja sam u razgovoru sa ministrom čuo da uistinu neke zbirke su popisane ne više od 10, 15% predmeta što je apsurdno, što je loše. Sutra će nam doći strane osobe, osnovati, biti osnivači, vlasnici muzeja i jako se plašim da neki predmeti, vrijedni predmeti iz jedne postave ne presele se u drugu. To ne smijemo dozvoliti i žao mi je da sada ministar me ne sluša. Ali ono što sam, jer ovo je ono ključno. Zbog toga sam se javio, pričekat ću malo. razumije se./… Da, imam jednu zamolbu. Naime, smatramo da i sami ste mi rekli da neke zbirke nisu popisane. Svega desetak, petnaest posto predmeta ili arhivske građe itd. što nije dobro. Plašimo se kada stranci uđu, kada budu osnivači i vlasnici muzeja da neki predmeti ne izgube, odnosno dobiju noge i da se presele iz jedne u drugu postavu. Zato je naša zamolba ispred kluba HNS-a da vi, a znamo kada stranac može ući, onda kad mi uđemo u Europsku uniju on stječe ta prava. Prema tome, imamo još neko vrijeme da se jako skrati rok da se obvežu oni koji su odgovorni, da se ta silna građa, ta vrijedna građa popiše kao bi jasno osigurali da ta kulturna baština našeg naroda uistinu ostane tamo gdje treba da bude. Evo to je naša zamolba. Ja također želim još jednu stvar reći. U Primorsko-goranskoj županiji na jednom nalazištu Stranče u Vinodolu, deseto stoljeće, prekrasna zbirka ukrasnih predmeta. Stoji u muzeju, daleko od očiju posjetitelja. Radi se o izvornim hrvatskim predmetima, ukrasnim predmetima koji su se u to doba nosili. Da se ne mogu napraviti replike, da se te replike ne mogu koristiti kao izvorni hrvatski suvenir nikako mi nije jasno. Ja sam nedavno bio u Opatiji. Pokušali su prije dva, tri tjedna napraviti jednu izložbu izvornih suvenira. Nešto jeste bilo dobro, ali ništa posebno bi bila moja ocjena. Znate. A sa druge strane znam da imamo silne mogućnosti da se upravo ti predmeti koriste kao naš izvorni suvenir, da se rade odljevci u raznim metalima, vrednijim, manje vrednijim i izuzetno skupim ako treba. Prema tome, evo ja vas molim ispred kluba HNS-a da se kada se popisuje ta građa da se istovremeno jasno pogleda i što bi se moglo koristiti u gospodarske svrhe da obogatimo turističku ponudu Hrvatske. Hvala lijepa.

želeći zapravo da podijelim na neki način brigu i sa drugima, međutim, mi smo već u posljednjih nekoliko godina našli smo načina, pojačali smo sredstva za kompjuterizaciju, smanjili smo sredstva za izlagačku djelatnost i rekli smo izvolite se primiti posla tako da jedan veliki muzej, vrlo star i ugledan muzej sa 27% upisane građe već je na 60% i to je jedan dobar smjer. Ja sam to spomenuo kao problem jer on zaista postoji, ali našli smo mogućnosti, to znači manje

smo barem dio uz to znamo da su i pojedini depoi, tavani puni vrijednih stvari i ne bojim se ja toliko puno stranaca jer oni ako je nešto vrijedno, oni znaju na tome zaraditi ako to izlože. Ja se bojim onih koji bi to stalno na tavan preselili. Ti su za mene opasniji, ali zasigurno je ova poruka što ste rekli pokazatelj brige i unapređenja svega toga. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Uvažena kolegica Romana Jerković. Nema je. Uvaženi kolega Antun Vujić. Izvolite kolega Vujić. Budući da je na neki način rasprava objedinjena, javio sam se onda sada i pojedinačno za riječ iako to nisam mislio, ali budući da je i kolega Šetić upozorio na neke stvari s kojima se ja u principu slažem, ali su posljedice nekih nesporazuma, volio bih da se jasno čuje još jedanput u čemu se radi i što mi mislimo. Mi smo se na odboru dogovorili i to je bilo prihvaćeno da se od knjižnica traže da su uvjeti da netko tko je završio sve te bolonjske i druge fakultete, tako kako ih je završio da se to specificira ne sa knjižničarskim smjerom ili nešto drugo, nego sa knjižničarskim usmjerenjem. Prema tome, da se može dovoljno široko shvatiti da je netko tko je završio dovoljno arhivistike, dovoljno informacijskih znanosti, dovoljno bibliotekarstva, dovoljno ovoga ili onoga pa bez obzira kako se zove studij može javiti i to biti. Nažalost, sada vidim da je netko dodao nakon odbora, što nije bio predmet našega dogovora, još i stavak knjižničarskog, odnosno društveno kulturološkog usmjerenja i stvarno kolega Šetić ima pravo, takvo nešto ne postoji. Ali to nije niti zaključak odbora bio i ja sada moram na moje veliko iznenađenje konstatirati da je netko bio još pametniji nakon što smo se dogovorili šta bude, šta će biti zaključak odbora i dodavao na zaključak odbora svoja proizvoljna mišljenja. Zato molim i predlažem i vidim da je ministar tome sklon da se sutra još jednom vidimo i da prodiskutiramo ovu stvari i da je riješimo u zadovoljavajućem okviru. Mora biti određenje, kolega Šetić, da netko tko ide u knjižnicu ima neke veze sa knjižničarskom strukom, a ne sa nekom drugom. Sa muzeološkom isto tako, sa arhivističkom isto tako. Međutim se pomno birala riječ da se iz različitih situacija koje nude sadašnji procesi obrazovni u koje vi vjerujete, a ja ne, ali nema veze, takvi će biti kakvi jesu, da se dakle može reći da to je to, jedan sadržaj takve i takve struke i zato se ne kaže niti struka, nego se kaže usmjerenje. I to Ministarstvo kulture ima pravo i to ovaj Sabor ima pravo tražiti da se to tako postavi i to je i logično i to zapravo traži i struka. Ovaj dodatak koji je ovdje nepotrebno unutra ušao i uveo dodatnu zabunu, koju ste i vi na neki način unutra sada ušli i s kojom ste opravdano polemizirali, zato molim da ova rasprava se shvati na neki način uvjetno i da se još sutra jednom na odboru vidi

Evo, gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine zastupniče. Namjerno sam digao repliku da bih mogao upravo reći svoje mišljenje. Ja mislim da moramo izabrati znanstveno područje ili polje. Jedino je tako moguće, a to je društveno i humanističko, a onda da se možda doda ona riječ, a to je koji se tiče muzeološke ili arhivske ili knjižničarske struke. Prema tome, tako je to definirano u znanosti, ali tu je dobro ako će se definirati gospodine ministre, ako će se definirati ovo, a vidim da je visoko suglasje, onda bi bilo dobro sutra jedna konzultacija na razini odbora i zainteresiranih klubova i da se onda definira taj izričaj. Meni se čini to logično jer je korisno da se ovo ovako uredi. Ali još ću reći jednu rečenicu da bez obzira na naziv studija, ako je on nejasan iz neke zemlje, onda se gleda istovažnost te diplome sa studijom studijom u Hrvatskoj i onda se vidi ekvivalentnost toga i vidi se predmeti koji su unutra ako bi to bio neki, eto. Prema tome, mislim da potpuno jednakim jezikom govorimo. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Vujić. Dakle, zahvaljujem vam na tom da vam mogu odgovoriti replikom. Ovdje se radi upravo o onom o čemu ste vi sada na kraju govorili. Da ako se kaže knjižničarsko usmjerenje, a ne ta i ta grupa to i to, jer toga nema i to je u samoj konfuziji što će biti, da se onda može iz predmeta reći da taj i taj je studirao dovoljno toga i toga da može biti tako tretiran. Ali nama ne treba ovaj dodatak koji mijenja smisao koji je nastao potpuno bez ikakve potrebe i zbog toga ćemo ovo morati vratiti na odbor. Ja tražim da se odbor ponovno sazove sutra da bismo razriješili nepotrebno terećenje ovoga jasnoga izraza sa još jednim kontaminiranim izrazom koji zapravo potpuno potire smisao knjižničarskog usmjerenja, a to kad se kaže da je onda to još i nekakvo društveno kulturološko usmjerenje. Je li to onda sve? Onda to može biti i humanističko i bilo kakvo. Dakle, ništa nismo postigli ako smo rekli knjižničarskog, ako smo rekli da je to još i društveno kulturološko. Ne, jer mi to hoćemo isključiti, a izabrati odgovarajuće kadrove. Molim vas, ja mislim da je to samo razumljivo i drago mi je da se zapravo svi slažemo oko toga. Jedino da tražimo odgovarajuću formulaciju.

prijepora. Odbor za obrazovanje, znanosti i kulturu, vidim da ste raspravljali pa je onda još nešto u zaključke ušlo, što vi do kraja niste raspravili, a ovdje je i gospodin ministar. Ja predlažem, i on prihvaća da se odbor nađe prije glasovanja sutra do podne, da se to raščisti. od pravnika ili ljudi koji su kreirali to nazivlje bude nazočan. **Friščić, Josip (HSS)** Dobro. Evo gospodin Šetić koordinator svega toga do glasovanja da se to riješi. Prihvaćeno, je li?

Razmišljam da odustanem. Ja mislim da su izuzetno konstruktivne rasprave bile ovdje u sabornici a poglavito jučer na matičnom odboru. Ništa drugo nego čestitati Ministarstvu kulture i suradnicima gospodina ministra koji su već ovdje bili pohvaljeni a možda nešto, jedna sitnica koju ste kolega Vujić primijetili jučer na odboru a to je, mislim da se on veže na poglavlje 7 u ovom materijalu kad se tiče knjižnica na članak 34. mijenja se i glasi. To sve nije bitno ali je bitno slijedeće. Informaciju koju sam jučer čuo a to je da samo Filozofski fakultet u Osijeku i Filozofski fakultet u Zadru obrazuju kadrove za potrebe knjižnica, muzeja itd. a da bi to trebali činiti i drugi fakulteti poglavito Filozofski fakultet u Zagrebu kako bi u našim ustanovama radile stručne osobe osposobljene za tu vrstu posla. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Replika uvaženi kolega Vujić. Izvolite. **Vujić, Antun (SDP)** Na ovu raspravu kolege zastupnika bih samo rekao. Nije da to ne radi i zagrebačko sveučilište odnosno Filozofski fakultet nego to oni rade na nekakav drugačiji način. Tamo je središnji naslov svega toga su Informacijske znanosti i iz toga se sada izvode ali unutar tih sadržaja ima svih elemenata koji se tiču knjižničarske struke i zato je ta formulacija knjižničarskog usmjerenja bitna jer se iz tih sadržaja, iz tih posebnih kolegija može ona izvući i derivirati iako nažalost i meni je i osobno žao i o tome je bilo riječi da pored mislim tolike važnosti knjižnica u suvremenom svijetu da se izabire jedan termin koji je kontaminiran drugim značenjima, ne zna što su informacijska značenja, šta je informatologija, šta je informatika, šta je ovo, šta je ono a zna se šta su knjižnice i bibliotekarstvo i to se tako tamo ne zove, ali iako uključuje se u sadržaju. Hvala. Hvala lijepo. Ovime smo prijave za raspravu iscrpili do kraja. Predlagač se složio sa prijedlogom koji smo iznijeli da se ovo iskoordinira prije glasovanja sa ciljem ono ono što je već u amandmanima da se pročisti i da na kraju krajeva u prihvaćanju imamo situaciju suglasja kod donošenja.